Уважаеми колеги, моля, заемете местата си. Започваме с разглеждането на Доклада за второ гласуване на Комисията по правни въпроси по Законопроекта за мерките по време на извънредното положение.

Благодаря, уважаеми господин Председател. „Доклад относно Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на на Народното събрание, № 054-01-24, внесен от Цвета Вълчева и група народни представители на 16 март 2020 г., приет на първо гласуване на 18 март 2020 г. „Закон за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание“.“ Предложение от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция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

По наименованието на Закона? Мога да дам, добре. Заповядайте.

„против“ заглавието на този законопроект, защото ние подкрепихме извънредното положение, но не можем да подкрепим хаоса и неадекватните политически, икономически и социални мерки, предвидени в този закон. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Попов. Има ли ЕМИЛ ХРИСТОВ: Процедура – господин Марешки, ако е от името на парламентарна група, пак ще повторя молбата си: ще Ви дам думата, но нека да завършим. Защото започнахме обсъждане.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Принуден съм да прочета чл. 54, ал. 6 от ПОДНС: „Веднъж на заседание председателят дава думата на председателите на парламентарни групи, на техните заместници или на упълномощен от тях по време на заседанието народен представител по въпроси извън обсъждания дневен ред, когато я поискат.

уважаеми господин Председателстващ, колеги, Президент, омбудсмани и всички останали! Преди около четири години, когато започна битката с картелите в горивата, всички мълчаха. Но по време на парламентарните избори преди три години без една седмица всички ми се смяха, особено на мен – естествено, като острие в тази борба: „какъв наивник“, някои даже: „Глупак е Марешки да се изправя срещу ограбването на българския народ.“ Сега обаче стана модерно. Сега всички говорят за спекула, обаче точно там, където не може да бъде направена – там, където от Вас със закон ѝ пречи. Има фиксирани надценки на цените на лекарствата. Но никой не обелва и дума къде е истинската спекула. Смяхте ни се преди около година, когато влязохме с маски в българския парламент като протест срещу една може би още по-лоша зараза от тази в момента, която аз съм сигурен, че и светът, и българският народ ще преодолее. Това е заразата не народните представители, а за богоизбраните такива, които се имат, защото тук повечето хора се имат за богоизбрани, а не за избрани от народа, да се обръщат към българския народ по всякакъв начин: „дебили“, „чеп за зеле“ и всякакви други неща. Ние срещу тази зараза излязохме с маски да протестираме. Оказа се, че никой не сложи маски и тя си продължава – и вчера чухме някакви други неща, и така нататък. И хората продължават да бъдат обиждани. Смяхте ни се най-гнусно на 19 февруари 2020 г., когато колегите, в лицето на колежката Таскова, поискаха препитване на министрите на здравеопазването и на вътрешните работи във връзка с проблемите, които ние усетихме, че ще станат с коронавируса. Тук – имаме го на запис: подхилквания, шушукания, мумукания и така нататък! На 19 февруари тази година! На 29 февруари премиерът реагира и свика щаб. Много по-късно започват мерките! Днес сме 20 март 2020 г., за да коментираме мерки!? Нали разбирате, че това е месец, след като сме подали сигнала за това! Сигурен съм, че и към днешна дата, и сега – даже го усетихме в началото, има много хора, които се смеят и и на това, което Ви казваме в момента. Защото наистина, когато вървиш по инерция, когато си повече затворен в канцеларията си или не контактуваш с обикновените хора, ти някак си се отдалечаваш от тях и не разбираш какво се говори. Но това, което Ви показваме в момента, че българският парламент задължително трябва да остане да работи, но за сигналите и законите, които са приети, възможностите са две. Едната е дистанционно, както се отнася за българските деца, които в момента не ходят на училище – абсолютно правилно, защото не трябва да се събират на големи групи. Второто е с предпазни мерки – това, което правят пък лекарите, които са задължени да бъдат сред много хора и да бъдат на по-малко разстояние от 2 метра един от друг. Единствените днес – по всички новини сутринта, като идвах насам, които не спазват тези ограничения, които отново се държат като богоизбрани, са хората в Столипиново и българските народни представители. Това обявиха по всички новини сутринта, когато пътувах насам, че само в Столипиново и българските народни представители не спазват собствения си закон… (Шум и реплики.) лично на генерал-майор, както го казаха в bTV, генерал-майор, професор, доктор на медицинските науки Мутафчийски, че никой няма право да се събира на групи от повече от двама човека и да са на по-малко от два метра разстояние един от друг. Такъв пример ли даваме на българския народ? Отново права, привилегии за народните представители, за тях да не важала карантината. Ами хайде да си направим тестове – да видите колко са болни, от днес колко хора ще тръгнат оттук да разнасят зараза. С това, уважаеми колеги, още веднъж само доказвате, че наистина сте много далеко от тегобите, съдбата на българския народ и за едната минута слава сте готови да жертвате дори живота и здравето на българския народ, това че те трябва да се гърчат, да не ходят на работа, да нямат доходи, но ние тук да си получаваме заплатките. Точно заради това вчера по инициатива ние започваме да даряваме всичките доходи като заплати, като народни представители от парламентарната група на ВОЛЯ, всички депутати сме събрали парите и сме направили дарение на „Пирогов“. Така продължаваме и оттук нататък. Призоваваме и всички останали да бъдат адекватни и не само народните представители, от министерствата, а и от Президентството най-вече, нека да даваме правилните примери. Колеги, това беше дотук за ехидния смях, с който се отнасяте към всички наши предложения, които малко по-късно стават реалност, защото в сряда днес е петък, не миналата, по-миналата или по-миналата година, в сряда всички Вие ме убеждавахте, че няма как да влезем в Народното събрание с маски, защото ще станем обект на всички камери и новинарски екипи и днес всички сте в маски. Това са само три дни! Преди два дни Ви обяснявах, че трябва да ходим с ръкавици и маски. Вие се смеехте и казахте: „Не“. Днес обаче всички сте с маски. Днес ние стигаме по-нататък и Ви казваме: ако искате да сте един до друг – и не ние, спазвайте правилата, пак казвам, на Щаба, ръководен лично от генерал-майор, професор, доктор на медицинските науки Мутафчийски, където от сутрин до вечер ни обясняват: „не повече от двама човека, не повече от двама човека на два метра разстояние“. Ясно е, че тук трудно може да се говори за това. Но извън този ехиден смях, сега искам да Ви говоря и за нещо още по-лошо – за оглушителната тишина по въпроса за спекулата в горивата. Оглушителна тишина за цивилните хора, радиомълчание за военните хора, ръководени от върховния главнокомандващ – президента. Ще Ви дам

международната цена на дизела, уважаеми господин Гечев, и уважаема госпожо Нинова, и уважаеми господин Президент, и всички, които се упражнявате на мой гръб, с най-елементарни математически сметки, които доказват тезата ми, днес международната цена на дизела стотинки и половина и никой не може да ми обясни с никакви 60% данъци, акцизи и така нататък как тя става 2,20 на бензиностанциите? Излезте и го обяснете на българския народ, на българския бизнес Гледам към Вас, защото от Вас най-много ми обясняват. Гечев се изказва на мой гръб, че 60% – 60% били данъците и акцизите, когато те са фиксирани от плаваща цена. Няма как нещо, което е фиксирано, като данъците и акцизите, да бъде фиксирано фиксиран процент от плаваща цена. Защото дори и на първокласниците, а не на професори по математика е ясно, че 60 стотинки са 60% от един лев, но са 50% от 1,20. (Шум и реплики.) Съжалявам, че трябва да Ви преподавам това, но по-важното е, за да не забравите, 2016 г. – на 31 януари 2016 г., цената на дизела, международна цена на дизела – 44 стотинки и половина, цената на долара 1,79. Забелязвате ли – по-висока цена на дизела, по-висок курс на долара?! Цена по бензиностанциите – около 1,50. Около 1,50! Затова аз днес твърдя, че цената в бензиностанциите – при по-ниска цена на дизела, при 38 стотинки и половина, със шест стотинки надолу, при по-нисък курс на долара – 1,76, цената трябва да бъде около 1,40.

Господин Председател, госпожи и господа народни представители, господин Министър на правосъдието! Обръщам се към ръководството на Народното събрание в неговата цялост, заедно и поотделно. би най-добре е Вие да поканите господин Марешки да си заеме мястото на трибуната. Предлагам да бъде в този вид. Второ, да направите всичко необходимо, господин Христов, да отстоявате авторитета на българските държавни институции. Днешното заседание представлява интерес за цялата българска нация. Ако ние допуснем подобни изявления, подобно поведение, ако допуснем по този начин да изглежда най-високият орган на държавата, то ние утре какво ще искаме от нашите граждани и съграждани? Затова, след като председателката на Народното събрание госпожа Караянчева не намери сили да приложи Правилника, Ви призовавам Вас. Ако Вие не намерите сили да приложите Правилника и да се отнесете, както би следвало със заместник-председател на Народното събрание, независимо каква длъжност заема, да се приведе във вид, достоен за българската държава, независимо в какви кризисни условия се намира, защото военните си носят униформите винаги, такива са и народните представители и не са се направили на някои други персонажи от други видове изкуства. Така че, много Ви моля да приложите Правилника, да въведете ред, да не допускате подобни реклами и други форми на комуникация да се леят от трибуната на Народното събрание.

Но Ви призовавам още веднъж: вземете всички мерки, които Ви дава Правилникът, и всички възможности, които имате, и направете Народното събрание да изглежда така – като най-висшия държавен и авторитетен орган. ПРЕДСЕДАТЕЛ Процедура.

Правната комисия, която беше вчера. Там правните абсурди са достатъчно много. Ще коментирам това, за което се отваря портата, което се отваря с този закон, а именно наказателното преследване на български граждани, на журналисти, на медии като цяло. Тук си давам сметка за следното, че с промяната в Наказателния кодекс, която ще остане и след отпадането на извънредното положение, след като, дай боже, изчезне този коронавирус от България, ще бъде направено така, че да се изкажеш със собственото си мнение, със собствената си вяра във фактите, които изнасяш, ами ти ставаш подсъдим тогава за всичко и всеки може да стане такъв. Кой ще отсъжда истината – дали е вярна, или е невярна? Самите специалисти, самите биолози, епидемиолози и така нататък. Въдворете ред в залата, ако

би трябвало да се обърне към експерти и да прецени, а самите експерти не знаят. Тук се въвежда една норма, която по никакъв начин не може да приемем, това е забрана на свободното изразяване, ако щете. Има си съд, който да съди, дали една новина е фалшива, дали уронваш престижа на някого, дали манипулираш – нека да съди съдът, това му е работата, но тази мярка, която се предлага, за нас е въвеждане на болшевизъм. Аз няма да подкрепя нещо такова. Другото, на което искам да се спра, с този закон, с тези действия, господин Председател, както е заглавието на Закона, се позволява държавата директно да се меси в дейността

Не, господин Чуколов! Аз се извинявам, давам си сметка

но Ви обяснявам защо ще го направя – Вие в момента не обсъждате, както посочва Правилникът, наименованието. Моля Ви тези Ваши разсъждения да намерят място там, където трябва да бъдат по Правилник, а именно членовете, обсъждащи както вероизповеданието, така мерките и действията, които ще бъдат предприети. На второ четене по наименованието на Закона се правят политическите изказвания – изказванията, които засягат целия закон. Това, което имам да кажа, засяга целия закон, засяга и българския народ, защото се надявам, че всеки трябва да си даде сметка и си дава сметка, че това ще засегне всеки един в тази зала и всеки един, който живее в България – тези мерки, които предприемаме.

защото ще бъдат приравнени на магазин „Била“, където на празника на празниците ще трябва да се строим през два метра и ще чакаме на опашка за молитва, така ли?! Този закон това отваря и не съм съгласен с това.

Уважаеми господин Председател, колеги народни представители, господин Министър! Уважаеми господин Чуколов, правя Ви реплика, защото Вие трябваше да коментирате заглавието в следния дух – не за мерките, а за мерките, информационното затъмнение и репресиите по време на извънредното положение. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ

репресии ще има, ще има и ограничения. Да, трябва да има съобразяване, трябва да има ограничения, обаче да не са за сметка на религиозните чувства, на религиозните вярвания. Нали сме християни, нали сме толерантни?! Ето, казвам Ви, това засяга и християнството, и юдаизма, и мюсюлманите засяга. Като православни християни на Празника на празниците, като отидем в църквата – какво, някой полицай ще дойде и ще каже: „Хайде, ако обичате, приберете се вкъщи, проследете го по телевизията“, така ли?

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Правя процедурно предложение да се удължи работното време до приключването на законодателната дейност по днешния дневен ред.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Промените в заглавието говорят и за духа на самия закон. За съжаление, това, което стана в Правната комисия вчера, е срамно. Народните представители в 10,00 ч. започнаха работа в работна група, а тя успя да обсъди само 10% от текстовете, останалите 90% не бяха обсъждани. В Комисията – с два различни доклада, пет хвърчащи листа и устен преразказ от референтите, народните представители гласуваха текстове, които изобщо не разбираха. В критичен момент за България, когато дължим качествено законодателство, което ще има отражение с години върху икономиката ни, народните представители… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ Комисията беше прекъсвана два пъти и започвахме работа отначало. Самият министър Кирилов от ГЕРБ определи състоянието като саботаж. Последваха скандали между самите управляващи. В тази ситуация председателят на Комисията госпожа Александрова, за съжаление, не можа да проведе адекватно заседанието – повишаваше тон на народните представители и съкрати изказванията по жизненоважни за България текстове. В тази невъзможна обстановка и среда се обсъждаше този важен законопроект. Изводът е един, господа управляващи – това отношение е безотговорно! Такова безотговорно отношение ще даде отражение, и то съвсем скоро, върху българските граждани. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Божанков.

второ гласуване на Закона за извънредното положение, защото българските граждани имат право да знаят какви права и свободи ще им бъдат ограничени с този закон и Вашите предложения, които сте направили. Моля за процедура за гласуване и моля народните представители да бъдат отговорни и да подкрепят правото на информация на българските граждани за този закон. Благодаря Ви. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.

подкрепят прякото излъчване, за да знаят българските граждани какво гласуваме в тази зала. То няма нищо общо с това, което гласувахме преди една седмица! Благодаря Ви.

Гласували 165 народни представители: за 61, против 74, въздържали се 30. Предложението не се приема. Продължаваме с изказванията. Заповядайте, госпожо Клисурска.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! България е в извънредно положение. Това е отговорност за всички нас в тази зала и от решенията, които ще вземем днес в тази зала, зависи какво ще се случи утре. Това е тест и, за съжаление, с действията си ние се проваляме. Този документ, който държа в момента, е Докладът, а вчера многократно апелирахме, че това, което направихме на тъмно и по слух – няма да се случат нещата, няма да сме конструктивни. Когато вчера госпожа Александрова си позволи да ни каже, че ние не разбираме, днес отварям този документ и точно по отношение на нашите апели, текстовете, които гласуваме, впоследствие ще си противоречат по-нататък в други текстове, ще рефлектират върху нас като бумеранг. (Шум и реплики.) Защото, уважаеми дами и господа народни представители, изменяме заглавието,

имате думата за реплика. ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Клисурска, правя Ви тази реплика, за да Ви обърна внимание, че не сме се провалили ние и няма да се върне бумерангът върху нас. Провалиха се те и бумерангът ще бъде върху тях.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Преди една седмица миналия петък, 13 март, имаше нещо наистина съдбовно, нещо красиво и историческо в тази зала – всички ние от всички парламентарни групи се обединихме и бяхме заедно в името на здравето на народа и спасяването на човешки животи.

За някои от Вас само казвам – то е ясно, че не сте за пример – поне не ставайте за резил и днес! Това, което искам да кажа, е: по-добре е да не бавим излишно и нарочно заседанието, а да караме по същество и да вършим работа! С най добри чувства апелирам към Вас! Благодаря за вниманието.

но аз искам да Ви запитам и това е моята реплика: сега, когато гласувам на второ четене, кой Законопроект да подкрепя? Този, който внесохте на първо четене, с неговите текстове или този, който е съвсем различен? (Шум и реплики.) Не го подкрепихме. Сега питам: кой от двата законопроекта да подкрепя?

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Будинов, аз с внимание слушах Вашия призив. Може би в артистичните среди вървят такива призиви, но тук, в Народното събрание, е трудно да кажа, че казахте нещо на народните представители. Апелирахте към едно

Кое е недопустимо? Затова Ви вдигнах Правилника, за да видите редуването на парламентарните групи. Ще Ви дам думата.

Те се въздържаха, господин Будинов, не гласуваха Закона – нека бъде ясно на всички, и обявиха: ние ще се въздържим между първо и второ четене и ще направим предложения. Направиха ги вчера. Немалка част от техните предложения бяха приети, бяха разумни. Какво променихме в заглавието „Закон за мерките при обявено извънредно положение“…? Добавихме и действията – това променихме. Това ли съществено променя цялото съдържание на Закона?

Господин Ченчев, искахте да ми направите процедура по начина на водене. ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Председател, този път лично Вие не можете да ми дадете каквото и да е обяснение защо, след като забелязахте, че от Ваша лява част на залата се вдигнаха три ръце, желаещи да направят реплика на господин Будинов… (Шум и …Вие не позволихте тази трета реплика и я дадохте на Вашата парламентарна група? Това е първата ми забележка към Вас. Втората ми забележка към Вас и мисля, че Вие не само като водещ на заседанието, а и като заместник-председател на българския парламент носите персонална отговорност за това, което гласувате. Така ли е? Така е. Защо Вие, поне Вие – президиумът на Народното събрание, да не подкрепите искането ни за пряко излъчване по основния канал на Националната телевизия? Защо Вие като председател на това Народно събрание скривате какво се върши в Народното събрание? Защо не сте на висотата на отговорността и позицията, която сте заели – не само Вие, а цялата част, която гласува и се въздържа по това, след като ние искаме да въведем Закон за мерките при извънредно положение? Поне Вие да дадете пример с това, че в българския парламент няма нищо за криене, особено в ситуация на извънредно положение. Мисля, че това е конструктивна забележка, която Вие трябва да вземете под внимание. И още веднъж – тъй като господин Будинов от тази трибуна не говори по същество, по заглавието, по наименованието на Закона, а отправи някакви забележки към опозицията и някакви призиви, Вие не му направихте забележка. Сега мен ме прекъсвате,

Не намирам за необходимо да Ви отговоря по обясними причини. Господин Божанков, Вие? Процедура. ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Господин Председател, процедурата ми е към Вас, тъй като не обърнахте внимание на господин Лазаров, че не познава Правилника. Парламентарната комисия не е селска кръчма. Там никой никого не гони – това става с гласуване и с решения. Припомням, че народните представители от ГЕРБ гласуваха за напускането на журналистите, като с това даваме пример, че когато изискваме от гражданите да спазват определен ред, ние сме пример за спазването на този ред. Благодаря. Би трябвало да напомня и на други народни представители Правилника, но няма да го направя. Продължаваме с изказванията, колеги. Заповядайте, госпожо Нитова. СМИЛЯНА Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Намираме се в сложна ситуация, в режим на извънредно положение. Ние от БСП подкрепихме решението за въвеждане на такова извънредно положение. Ние от БСП сме отговорни пред българските граждани и ще участваме в работата по приемането на този закон, защото българските граждани очакват от нас това – очакват приемането на норми, с разум и сърце, които максимално да регулират новосъздадените отношения. Да, уважаеми колеги, ние също сме загрижени и наш приоритет са животът и здравето на българите, но както подчертаха моите колеги, с оглед протичането на работата на Правната комисия смятам, че с това, което ни предлага тази комисия, няма готовност за приемане на такъв закон. Заседанието мина хаотично, в ненормален режим, с подмяна на текстове, които изцяло подменят философията на Закона. Не може инцидентно да се изчете текст от една страница, той да се осмисли, да се вземе отношение по него и да се гласува по свое убеждение. Затова смятам, че започваме още от заглавието, но ние ще вземем дейно участие, ще отстояваме нашите позиции с нашите предложения. Призовавам всички към разум и действие! По отношение репликата на колегата за ставането на резил, аз мисля, че беше хубаво вчера да присъстват журналистите, за да видят един резил, но не нашия, а резила на управляващите. Благодаря, уважаема госпожо Нитова. Има ли реплики? Реплика ли, господин Жаблянов? Не виждам реплики. Преди да Ви дам думата, господин Жаблянов, нека да направят

Благодаря Ви. Заповядайте, господин Жаблянов.

Взимам думата по това, че предложените изменения на второ четене в Законопроекта за извънредното положение противоречат изцяло на текста, който беше приет на първо четене. Когато говорим за философията на Закона, не става въпрос за някакви общи постановки, а става въпрос за конкретни изменения. В първоначалния вариант на Законопроекта не беше предвидена никаква роля на военнослужещите от въоръжените сили на В измененията, които бяха предоставени като доклад за второ четене, е предвиден чл. 9, в който подробно е разписана ролята на Българската армия при прилагането на мерките по извънредното положение. Както знаете, по Конституция участието на Българската армия в гражданския живот на страната под най-различни форми е абсолютно забранено. С изключение в законодателството и Закона за въоръжените сили допуснахме армията да участва в охраната на границата в една екстремна ситуация. Днес Вие предлагате армията да организира контролно-пропускателни пунктове, да ограничава правото на придвижване на гражданите и да прилага санитарни мерки. Да не говорим, че прилагането на санитарни мерки от страна на военнослужещите е дейност, която е напълно несъвместима с конституционните им задължения. Считам, че това предложение променя изцяло духа на Законопроекта,

Уважаеми господин Жаблянов, да разбирам, че ще си оттеглите всички предложения, които Вие направихте, дори и тези, които бяха приети от Правната комисия, защото немалка част от тях са извън приетия Вие не го приехте този закон – това е ясно. Нека да бъде ясно на всички – Вие този закон не го гласувахте, като казахте, че ще правите предложения между първо и второ гласуване. В контекста на това, което казахте, да разбирам ли, че ще изтеглите всички предложения, дори приетите? Не, не бива. Някои от тях са разумни и много разумни. Що се касае до Вашето изказване, видите ли, никъде другаде, само в Закона за въоръжените сили армията можела да бъде включена в такива извънредни ситуации или в извънредно положение. Има го и в Закона за противодействие на тероризма – гласуван е.

Минавам на конкретния текст, защото той беше засегнат, макар че сме още на заглавието. Това беше един от примерите за обосновката защо пак ще бъдете против Законопроекта. Аз така разбирам. Ако ще бъдете против, то и става вече донякъде ясно, няма да си защитавате предложенията, дори и приетите. Нека бъде ясно на всички – никъде в приетия и гласуван текст няма задължения на армията да извършва санитарни мерки. Много Ви моля – не подвеждайте хората.

от миналата седмица динамично и много бързо се променя епидемиологичната обстановка. Виждате – налага се карантина на определени общини, които се охраняват от полицията, може би ще се налага и на някои други. Ако Вие сте против да се даде тази възможност, за да можем да съхраним живота и здравето на хората по препоръка на Щаба, със заповеди, естествено, предявени от министъра на здравеопазването и на сега действащия текст в Закона за здравето – чл. 60, ако сте против, кажете, че сте против това да има извънредно положение, кажете, че сте против това да се предприемат епидемиологични мерки и някой да контролира да бъдат спазвани. Ясно и просто.

Госпожо Караянчева, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Лазаров, в част от Вашата реплика имаше неща, които не съм ги казал, но е право на всеки, който се изказва, да действа както намери за добре от тази трибуна. Аз оспорих обстоятелството, че с включването на въоръжените сили се променя философията на Закона и това, което предлагате на второ четене, няма нищо общо с първо четене включването на въоръжените сили. Искам да обърна внимание, че Конституцията прави разлика между извънредно и военно положение. Ако Вие смятате, че с този закон можете да включите въоръжените сили на страната в гражданския живот и по извършването на граждански мероприятия, каква е разликата с военното положение? Ако обичате, да не спекулирате! Единствено относно философията на Закона е моето изказване. По предложенията на БСП. Те бяха направени от тази трибуна от нашия председател на парламентарната група и на партията

а те са с една дума – стоварване на финансовата тежест върху българските граждани. Това е философията на Закона, който предлагате. Няма как да подкрепим тази философия. Има текстове, които считаме, че са уместни, които считаме, че са отговорни по отношение на епидемиологичната обстановка.

Уважаема госпожо Председател, правя процедура за прекратяване на дебатите по заглавието на Закона. Вече един час се занимаваме с дебати по заглавието. Само ще Ви дам пример. В последните 15 минути разисквахме текста, който касае въоръжените сили. Това са членове 9, 10 и 11. Като дойдем на тях, какво ще разискваме – заглавието ли? ГЕРБ.) Сто страници закон ни предстои да дебатираме, да приемем или отхвърлим. Над 50 члена. Сигурно ще има над 200 гласувания. Ако искате, давайте да продължаваме в този дух. Нямаше почти нито едно изказване по текста на заглавието. Апелирам, заглавието. Апелирам, колеги, да се концентрираме, защото тук чухме много призиви за отговорност и така нататък. Да се концентрираме върху нашата работа и ако може да бъдем малко по-делови. Благодаря Ви.

По тази процедура няма обратно предложение. Имате възможност да заявите своя глас чрез електронната система за гласуване. Гласувайте. Ще видим какво ще реши залата.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

по други обективни причини“. Предложение от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението, подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1: „Чл. 1. Този закон урежда мерките и действията по време на извънредното положение на територията на Република

Госпожо Председател, уважаеми колеги! Вярвам, че след разгорещения емоционален дебат по заглавието ще се успокоим и ще говорим по същество. В текста на този член пише, че Законът урежда мерките и действията по време на извънредното положение, тоест тук спокойно можем да говорим по всички мерки и действия, които предстои да гласуваме. На 13-и подкрепихме решението за извънредно положение и смятаме, че това беше правилното отговорно поведение. Разбираме опасността, разбираме сериозността, заплахата от кризата за здравето на българския народ и сме на равнището на своята отговорност да вземем решение за обявяване на извънредно положение, както беше взето в почти цяла Европа, и не само там. Оттам нататък обаче призовавате постоянно за единство, за съгласие и консенсус, но върху какво? След обявяването на извънредното положение изпаднахте в хаос, в неадекватни икономически и социални мерки, които ще доведат и до политически последици. Днес призовавате да бъдем политиците на 21 век, а не политиците на миналото. И ние го искаме от Вас – управляващите. Защото политиците на 21 век снощи обявиха чрез Европейската комисия субсидии, опрощаване на корпоративен данък и на ДДС, държавни гаранции за заеми, безвъзмездни средства в помощ на всеки потребител, спиране плащанията по определена част от данъците, подкрепа за домакинствата с конкретни измерения в рамките на суми и стимули. Ето така се държат големите политици, държавниците на 21 век. Какво от това виждаме в Закона, който Вие предлагате? Нищо!

И не можете да разчитате на подкрепа, когато внасяте хаос в живота на хората, когато предлагате неадекватни икономически и социални мерки, които ще доведат и до политически проблем след това. Затова Ви призоваваме днес: вразумете се! Нека спокойно да обсъдим предложенията между първо и второ четене. Факт е, че вчера предизвикахте недопустима парламентарна криза с решенията си в Правната комисия. в Правната комисия. Тук са трима представители от ГЕРБ, които трима се караха помежду си. Тук са депутатите, които внасяхте взаимно изключващи се предложения един на друг.

Това е процедурният въпрос. Защо няма да подкрепяме другите неща, които са по същество? Вече казах – защото с икономическите мерки, които предлагате, не помагате, не гарантирате спокойствие и сигурност на работодателите. Няма да казвам вчера до какво бяхте стигнали. В момент, когато модерна, съвременна и загрижена Европа предлага да се отлага плащането на данъци, Вие искате от тях да ги внасят авансово на база на декларации от 2018 г. Какво е това нещо? Не предлагате адекватни социални мерки, мерки, каквито предлага модерна, съвременна и загрижена Европа, и не само тя. Къде са Ви социалните мерки за безработните, за семействата, които си стоят вкъщи? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА спрете с манипулациите и лъжите, че БСП е деструктивна и в този момент не мисли за България и за народа си. (Реплики от ГЕРБ:

права беше госпожа Нинова, тук е мястото да кажем отношението си по принцип мерките и действията, защото този член казва, че този закон урежда мерките и действията по време на извънредно положение. Аз ще използвам тази възможност, за да кажа мнението на нашата парламентарна група, на „Движението за права и свободи“, относно структурата на този закон, относно какво трябваше да има в него и какво – не, и относно икономическия и социален пакет. Нашето мнение е, че в този закон нямаше място за икономически и социален пакет. Този закон трябваше да уреди само онези неотложни действия и правомощия на изпълнителната власт и на другите органи, трябваше да уреди срокове, трябваше да уреди само онези неща, които имат спешен характер по отношение действията на изпълнителната власт и на всички органи в условията на извънредно положение, което парламентът обяви и най-вероятно ще се наложи да удължи. се наложи да удължи. Основният дебат се води в тази посока. По отношение на икономическия и социален пакет, нека още веднъж да кажем – там не може с бърза ръка, никой в Европа не обяви и не даде конкретните неща на бърза ръка! неща на бърза ръка! Казва се какво ще се направи, казва се в кои области трябва да се направи, казва се откъде могат да се вземат пари, казва се кои европейски финансово-икономически правила ще бъдат разрешени или няма да се съблюдават. няма да се съблюдават. Икономическият и социален пакет изисква малко време и малко размисъл. Защо? Защото не знаем срока на действие на тази криза, не знаем как ще се отрази върху бюджетите не само на България, но и на останалите страни. Не знаем! Трябва малко време за прогноза. Не знаем какво ще е спешно нужно на държавата, но можем да предвидим, но иска малко време. Тоест дайте да дадем! Уважаеми български граждани, вижте как сме готови веднага да дадем. Бизнесът – веднага сме готови и на Вас да направим всички отстъпки. Това е волунтаризъм, за да не използвам другата дума. Нека да седнем и мислим по тези мерки. Очевидно, че българските граждани имат нужда от подкрепа, а още по очеизвадно е, че бизнесът има също нужда от подкрепа, но не в този закон – това е нашето категорично мнение. Този пакет може да бъде закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета, може да бъде и в съвсем отделен закон. Там наистина всичко трябва да бъде съобразено с финансовите възможности, като най-напред се осигури функционирането на държавата, на основните системи в условията на някаква прогноза за спада на приходите. Аз си направих труда да направя няколко свои изчисления и почти не съм съгласен с финансовия министър, че приходите ще бъдат 3 милиарда по-малко. Моите изчисления са на база на това, което направиха европейските институти и европейските правителства. Те говорят за между 7 и 15% спад на брутния вътрешен продукт в отделните страни. Аз приех, че този спад ще бъде 10% за България. Това означава 13 милиарда, а приходите и разходите са 37,8%, приех, че са 40% и 40% на 13 милиарда спад прави 5, така че аз мисля, господин финансов Министър, че спадът няма да е 3, а вероятно ще е 5 милиарда, което е още по-лошо. Но аз мисля така, това са мои някакви сметки. Всяка парламентарна група ще направи такива сметки. Въпросът ми е за това – трябва ли сега да правим едно, две, три, четири, което не е сметнато, което не е преценено? Аз мисля, че трябва да има разум. Дайте да направим в много спешен порядък в рамките на една седмица, на 10 дни, да направим тези изчисления, да видим с какво разполага държавата, да видим какви са прогнозите ни за спада на брутния вътрешен продукт, респективно на приходите, да видим кои са засегнатите сектори от бизнеса, да видим кои са засегнатите сектори от населението, кои са най-спешните мерки, които може да си позволим, и тогава да действаме. Тогава вече ще имаме правото да кажем, ще имаме и оценка на действието на тези мерки и така нататък. Този закон, повтарям, не беше мястото за социално-икономическия пакет. Тук трябваше други неща да се случат и съм съгласен с оценката на колегите, че настана хаос. Наистина настана хаос! Благодаря Ви за вниманието. госпожо Председател, госпожи и господа народни представители, господин Министър на правосъдието! Преуважаеми господин Цонев, защо трябваше да прекратите дискусията по Ваше искане с процедура преди 5 минути, за да продължите да се изказвате по същия начин? За да може само Вие да се изкажете!? Вие оспорихте цялата философия на Закона, обяснихте какво не трябва да се включва в него, какво да се изключва, дадохте предложение да обмислим в следващите две седмици конкретните финансово-икономически параметри, които да залегнат в някакви други текстове евентуално след две седмици. Тоест Вие обърнахте с хастара навън работата на Правната комисия от вчера. Тоест Вие се върнахте отпреди заглавието, върнахте се на първото четене във Вашето изказване, но иначе предложихте – да преминем и да пристъпим към нашата работа. Цитирам Ви по памет. Това е лицемерие, господин Цонев. Господин Цонев, не съм съгласна с Вас, че западните лидери и държавници само са изразили намерения за мерки. Не само ги изразиха, гласуваха ги в съответните европейски институции, облякоха ги в правна и финансова рамка и започват да ги прилагат. Да, има разум в това, че трябва да се направят изчисления, че мерките, които предлагаме, трябва да имат своята финансова обосновка и да не застрашаваме фискалната стабилност на страната. докато предлагате две-три седмици да изчисляваме тези неща: сметките за ток, за парно, за телефон, ще дойдат при хората, които са вкъщи – без работа, ще дойде ипотечният кредит. Какъв е проблемът, докато изчисляваме фискалните параметри, да спрем, да наложим този мораториум, който предлагаме? По-късно ще си платят сметките, но сега, докато видим възможностите за помощ, докато видим реалните възможности на държавата, да спрем и да ги успокоим, че в момента поне това ще им осигурим – спокойствие. Имам един въпрос към Вас, господин Цонев: Вие много години сте член на Бюджетната комисия и сега също, близък сте с министъра на финансите, говорите си с този човек. Имам въпрос към Вас: Вие имате ли информация има ли 1,5 милиарда излишък в бюджета, както беше преди 12 дни, или имаме в момента 3,5 милиарда дефицит, както е от онзи ден, от изказването на Борисов на среща при президента? Бюджетната комисия е най-висшият орган в парламентарната република що се отнася до финансите и очаквам поне Вие, който сте компетентен в тази материя, сериозно – ето, запознайте ни, тъй като Горанов не иска да дойде. Какво е финансовото състояние на държавата, уважаеми колеги, някой знае ли?

Благодаря Ви, госпожо Председател. Докато слушах репликите, се чудех не какво да отговоря, защото знам какво да отговоря и не ми трябва много време, за да се сетя какво да отговоря. Чудех се дали да вляза в тона, защото от няколко дни си мисля дали това да бъде тонът на дебатите по време на криза и въобще на съвещанията, които правим, и на опитите да вкараме в някакъв ред работата на Народното събрание, така че да отговаря наистина на извънредната ситуация, в която се намира страната? Няма да вляза в тона, ще отговоря обаче. Господин Жаблянов, направих предложението, защото така прецених – не Ви дължа отговор. Аз съм народен представител, иначе бих могъл да Ви кажа: изказах се по Закона, защото госпожа Нинова каза, че тук е мястото този член, мерките и и действията по този закон да ги обсъдим и аз това направих – мерките и действията, които са в този закон, които ги няма и които трябва да ги има. Иначе ще правя и ще продължа да правя предложения, които сметна за нужно, без да Ви давам обяснения, господин Жаблянов, нито на Вас, нито на който и да било. Госпожо Нинова, европейските лидери очертаха рамката, европейските лидери приеха фондовете – откъде и колко

няма цялостен план за точно конкретните мерки. Да, аз смятам също като Вас и го казах преди няколко дни тук, от тази трибуна, че тази рамка трябва да бъде поставена колко, откъде и за какво. А конкретиката на мерките – това е плод на доста по-сериозни сметки и на оптимизация коя мярка каква работа ще свърши и какво ще навреди. Пак да Ви кажа, защото ме питахте, във Вашата реплика се съдържаше и това: през това време сметките вървят, като спреш сметките, каква беда правиш? Всяка мярка трябва така да се смята – ползата и вредата. За Вашето решение аз тук казах какви са нашите аргументи то да не бъде прието.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! От една седмица се намираме в извънредно положение и днешният дебат дотук показва, че понякога го забравяме, въпреки че някои от нас са с маски. Извънредното положение затова е извънредно, защото е извън реда, извън нормалния ред на функционирането на държавата и на обществото. В днешния законопроект се предлагат редица мерки, които биха били абсолютно неприемливи в една нормална ситуация. За съжаление обаче, ситуацията не е нормална. Това не е само в България, това е и в други държави. Второ, ние се намираме в криза и никой от нас не може да каже, първо, тя колко време ще продължи, второ, колко тежка ще бъде, колко тежки ще бъдат нейните измерения за отделните сектори в икономиката и изобщо в социалния живот на страната. Едновременно биваме обвинявани в това, че имало хаос. Вероятно е имало такъв, защото всичко се прави за три дни, просто защото сме в извънредно положение. Определени мерки трябва да бъдат въведени веднага. От Оперативния щаб казват, че е възможно да бъдат въведени още мерки, още по-тежки и ние дължим на българските граждани искреност. От тази криза всички ще губят. В момента не е ясно колко ще се загуби. Не е моментът да си търсим повод да изглеждаме малко по различни от останалите. Всички в момента сме еднакви пред този вирус и няма никакво значение кой е от БСП, кой е от ГЕРБ. Това, което се случи при обсъждането на заглавието, не подобаваше на тона, който трябва да се води в този парламент, особено след последния петък, в който показахме и на хората – и според мен те оцениха това, че сме стигнали до една позиция в тази тежка ситуация – да въведем извънредно положение. Какви мерки са взели други държави – модерните политици на 21 век? Определени модерни политици, определени държави се провалиха в тази криза, тотално се провалиха – държави, които са били за пример пред нас. Това говори за мащаба на кризата. Много по-дълго по-дълго изграждани системи от нашата се оказаха безпомощни пред тази криза. Политици, които сме смятали, че са далеч по-умни от нас, се оказаха безпомощни пред тази криза. Затова, аз Ви призовавам нека да започнем да гледаме точка по точка, текст по текст. Има Ваши предложения, сигурен съм, че ще имате и какво още да кажете. Може би другата седмица ще гласуваме още мерки, не се знае какво ще се случи, или по-другата. Нека Нека и това, което господин Цонев каза, да ги мислим – доколкото е възможно да се прогнозират, последствията, за да не изгърмим всичките патрони за две седмици. Не сме в момента на някакъв коледен базар, за да раздаваме пари. Кризата не е момент за радост, не е момент за подаръци! Тези пари, които ще бъдат раздадени, те са помощи, те са някакъв опит да се омекоти ударът, но удар ще има. И нека отсега да си кажем: този удар трябва да бъде поет и от всички нас, ние всички да направим така, че той да е по-мек, а не да се опитваме тук да изявим егоцентризма

слушах внимателно Вашето изказване и с доста от тезите бих се съгласил, особено в това, че всеки трябва да загърби своя егоцентризъм, който има в себе си. Но да се върна към чл.

че мерките и действията са „по време“ и „на територията“. Затова, моля, всички, които са в тази зала, като го няма по-нататък в текстовете – забравено е, това тълкувателно решение, там, където в разпоредбите на Закона не е ясно упоменато, че тези разпоредби действат по време на извънредното положение, да се счита, че те действат по време на извънредното положение. Давам Ви пример: отмяна на Закона за обществените поръчки. Тогава, когато трябва да се инсинерират материали и опасни отпадъци, където той отпада – там няма за времето на Закона, там също така няма за формите, които се провеждат в образователната система, нека да знаем, че това е по време на

уважаема госпожо Председател. Съвсем кратка реплика. Уважаеми колега Биков, Вие ни посъветвахте да вземем опита, да се обърнем към модерните европейски политици и моята реплика към Вас е следната: по-добре е да се обърнем към българската история. И Ви съветвам: прочетете, вижте Наредба за облекчения на длъжниците и за заздравяване на кредита, Наредба-закон за общественото подпомагане. И двата, уважаеми господин Биков, са от 1934 г., когато не само България, а цял свят е бил изправен пред огромна криза. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Попов. Господин Биков, заповядайте за дуплика. Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Попов, госпожа Нинова се обърна към модерните политици в Европа. твърдя, че ние тук – и в правителството, и в парламента, всички политически сили имаме според мен равни шансове да се справим по-добре с тази криза, отколкото дори някои много модерни политици в Европа и в света. Това беше моята теза – по-скоро като една задочна реплика към госпожа Нинова. И едно уточнение – 1934 г. е след кризата, свързана с Голямата депресия от 1929 г., не е било преди, не е предварително. Войната е 1939 г.! Пак

текст на вносител. Предложение на народния представител Десислав Чуколов и група народни представители: „В чл. 2 се създава нова т. 10 със следното съдържание: „10. министърът на финансите издава методика за максимално допустимите цени на стоките и услугите от малката потребителска кошница.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Валери Симеонов: „Член 2 се изменя така: „Чл. 2. Министърът на здравеопазването може да въвежда противоепидемични мерки включително, но не само: 1. забрана на посещението на заведения за хранене и развлечения, търговски обекти и други; 2. забрана забрана на посещението и обучението в образователни институции, организации и дейности на деца, ученици, студенти и други; 3. забраняват се плановите здравни дейности и посещения в лечебни заведения; заведения; 4. режимът в местата за лишаване от свобода; 5. ограничения при излизания извън дома, пътувания и командировки в страната и чужбина, както и свободното придвижване на граждани и моторни превозни средства; 6. въвеждане на полицейски час.“ Комисията не подкрепя предложението. „В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1, т. 6 след думата „оперативна“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на онкологичните“, а след думата ,, органи“ се добавя „и клетки“. 2. Ал. 2 отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители: Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 2: „Чл. 2. Министърът на здравеопазването освен по Закона за здравето може да въвежда и други временни мерки и ограничения, определени в закон.“ Благодаря, госпожо Александрова. Изказвания? Заповядайте, госпожо Дариткова.

В началото на моето изказване действително се надявам оттук нататък вече да бъдем много конструктивни, да няма изблици на уроци по риторика. Но искам да Ви кажа по отношение на чл. 2, че това, което очакват в момента от нас българските граждани, това, на което те се надяват най-много, са Народното събрание, благодарение на своите експертни комисии, да им предложи истински, ефективни, противоепидемични мерки. И както те бяха разписани в началото с някои допълнения, някои от тях може би крайни, които могат да бъдат сега дискутирани в залата, това щеше и ще даде спокойствие на нацията, че парламентът действително предприема и е готов да предприеме и по-нататък по-сериозни мерки за ограничаване на епидемията и последствията от нея. В края на всичко това, което се случва по т. 2, ние предлагаме българският народ да чуе едно единствено изречение, че министърът на здравеопазването може да предприема каквито мерки той смята за добре. Смятате ли, госпожо Председател… ПРЕДСЕДАТЕЛ ние ще отговорим на най-големите и сериозни страхове на българските граждани?! Това за мен е толкова непрофесионално, толкова несериозно, че аз призовавам съвсем спокойно и съвсем градивно последното предложение да бъде оттеглено, да бъдат внимателно редактирани предложенията, които бяха предложени първоначално от Комисията, и действително гражданите да получат спокойствието, че парламентът мисли за най-важните… Най важните в момента са здравните мерки! Благодаря Ви, госпожо Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Михайлов. Както виждам, тук пише, че са определени в закон, което значи, че влизат в Народното събрание за обсъждане.

Не виждам. Други изказвания? Господин Зарков. уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Когато на първо четене предвидихме, че нито един от членовете на тези закони няма да бъде същият, какъвто е в крайност, се оказахме прави. прави. Напомням Ви, че един от текстовете, по който всички бяхме съгласни, беше чл. 2 и фактът, че трябва да се определят със закон мерки, които и вече са наложени – рестриктивни мерки. Тук ще се върна на самата идея за извънредно положение. Извънредно положение, уважаеми дами и господа, не значи извънредни правомощия за никого! Извънредно положение е решение, което дава право на Народното събрание да ограничава някои права и свободи на гражданите. И затова различните ограничителни заповеди, издадени от министъра на здравеопазването, трябваше да влязат в този закон. това е и основният смисъл на този закон в частта опазване здравето на хората. Другият му смисъл – в частта преодоляване на икономически и социални предизвикателства, ще обсъждаме по-нататък. Но в частта опазване на здравето на хората – това беше чл. 2, всяка парламентарна група направи своите предложения с какво той да бъде обогатен

всичко остава постарому да върви – със заповед на министъра, и се замества с една нищо незначеща фраза, уважаема госпожо Председател! Да кажете в закон, че министърът на здравеопазването, освен по Закона за здравето, може да въвежда и други мерки, определени в закон, е нонсенс! Ако са определени в закон, той не „може“, а е длъжен да ги прави! Това, което казвате, в най-добрия случай е тавтология – в по-реалния случай е демонстрация на пълното безсилие, което се чете в целия законопроект. Призовавам да се върнем към текста по вносител, внесен от Вас, госпожо Председател, с Вашия подпис на първо място, който определяше мерките, които министърът на здравеопазването вече е предприел, но ги облича в закон, което може да предотврати тежки юридически и други спорове по-нататък.

на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Десислав Чуколов и група народни представители. Гласували

Член 3 – текст на вносител. Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „В чл. 3 се създава изречение второ: „Спират да текат и всички давностни срокове, както и сроковете в производствата по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Александър Иванов по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 3: „Чл. 3. За срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат: 1. процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни дела за налагане на мерки за принуда и по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест; давностните срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания; 3. сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове; 4. сроковете по глава пета, раздел I и III, глава осма, раздел V, глава дванадесета, раздел I, II и IV от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с изключение на срока по чл. 38, ал. 1, т. 2 от същия закон;

„Чл. 3. За срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат: 1. процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни производства…“ „…по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда.“ 2. След думата „давностни“ се добавя „и други“.“ Благодаря Ви, госпожо Александрова. Изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване първо неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което Комисията не подкрепя. (Реплики.)

по потребителски, ипотечни и жилищни кредити, както и кредити за микро-, малки и средни предприятия, корпоративно кредитиране, включително и вноски по кредитни и бизнес кредитни карти.“ 2. Създава се нов чл. 5: „Чл. 5. За периода на извънредното положение не се начисляват лихви по главници потребителски, ипотечни и жилищни кредити, както и кредити за микро-, малки и средни предприятия, корпоративно кредитиране, включително и вноски по кредитни и бизнес кредитни карти, както по кредити, отпуснати от финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции.“ 3. Всички останали членове се преномерират.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Искрен Веселинов и група народни представители: „Създава се нов чл. 4: „Чл. 4. До прекратяването на извънредното положение спират да текат всички срокове: 1. по кредити на физически лица; 2. по кредити на юридически лица и еднолични търговци, чиято дейност е затруднена или временно

и останалите се пренареждат.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов чл. 4: „Чл. 4.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

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Парламентаристите от ВМРО предложиха да предвидим една специална хипотеза във връзка с извънредното положение, при която спираме сроковете по кредити. Първо, Първо, за физическите лица, защото голяма част от тях са потърпевши от ситуацията – има немалко хора, които ще бъдат освободени от работа, дори ще получават частично възнаграждение. Всичко това налага държавата да гарантира всъщност тяхното оцеляване чрез подобна банкова ваканция. По отношение на юридическите лица, където е по-големият проблем, тъй като нещата, които предлагаме в т. 1 от предложението си, в някаква степен са разписани в новия чл. 6, който Комисията е създала. В това отношение искам да адмирирам колегите от Комисията, че са взели предвид нашите доводи. Чрез този член ние до голяма степен решаваме проблемите на физическите лица. Не така обаче е положението с юридическите лица, където имаме голяма група фирми, на които дейността на практика е спряна не само в засегнатите сектори, като хотелиерство, ресторантьорство, на практика всеки един сектор от икономиката в момента е потърпевш. И въпреки че има обективни причини, които затрудняват бизнеса им, те са задължени да продължат да обслужват кредитите си – евентуалното необслужване може да ги направи предсрочно изискуеми и съответно да доведе до фалит, до до сериозни икономически последици за тези представители на бизнеса. При това ние не казваме императивно, че за тях ще има подобна банкова ваканция – казваме, че по ред, определен от Българската народна банка, тези обстоятелства ще се доказват и ще се отсрочат сроковете по техните кредити. От това банките не губят нищо, защото нито намалява главницата, нито намаляват лихвите. Единственото, което ще загубят, са някакви оборотни средства, които месечно постъпват при тях, но това е лесно за компенсиране през действията на БНБ, която може да намали примерно задължително изискуемите резерви. Тоест тук нямаме бюджетно финансиране, нямаме някакъв начин, по който са ощетени трети лица, включително и търговските банки. Единственото, което създаваме, е някакъв ред за предоговаряне на условията по кредитите на бизнеса, с което смятам, че ще дадем сериозен шанс той да оцелее в настоящата трудна обстановка. Затова призовавам Народното събрание да подкрепи нашето предложение. Впрочем неговото систематично място може би трябваше да бъде около чл. 6, където реално се третира тази материя. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Веселинов. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Първо подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Десислав Чуколов и група народни представители.

Искрен Веселинов и група народни представители.

и на лечебни заведения за болнична помощ, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения. (3) Ограничават се нотариалните производства до неотложни такива при спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Нотариалната камара осигурява дежурни нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50 000 жители за съответния район.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Изказвания? Господин Митев,

уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители, аз ще подкрепя чл. 5, специално в неговите алинеи 1 и 2, но по отношение на ал. 3 трябва да Ви кажа, че имаше доста разгорещени дебати и в работната група, и в Комисията – дали трябва да съществува в този си вид, дали трябва да остане, дали не трябва да остане, дали да се ограничат, дали да се отменят. Имаме декларация на Съюза на съдиите, която се обявява против тези ограничения, имаме част от нотариусите, които също се обявяват. При положение че в текста е записано „неотложни нотариални производства“, а нямаме определение в Закона за нотариусите и нотариалната дейност на това какво представляват неотложните нотариални производства, се страхувам, че един такъв текст може да

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Аз съжалявам, че досега имаше много важни теми и въпроси, които обсъждаха и изцяло философията на мерките и действията, и конкретни въпроси, които действително са с много сериозна значимост, с оглед техните последици. Извинявам се, че взимам думата по това предложение на колегата Митев. Като министър, който осъществява взаимодействието с Нотариалната камара, ще кажа, че от момента на обявяване на извънредното положение досега, имаше много дебати по този въпрос. Няколко пъти се сменяха позициите, преоценяваха се надлежно. При всички положения Нотариалната камара очевидно не може да вземе еднозначно решение и становище, което да получи подкрепата на всички нейни членове. Между нотариусите има такива, които не искат да работят при тези условия. Има и нотариуси, които казват: „Предприемането на строгите санитарно-хигиенни изисквания, няма да ни попречат“. Нотариусите обаче не работят сами за себе си. Те са междинното звено между участниците в гражданския и търговския оборот, от една страна. От друга страна, те са посредниците, които удостоверяват изявленията, съответно сделките пред държавните регистри и служби. Колегата Митев спомена за това, че нотариуси възразявали, искали да работят, но вчера в Комисията аз прочетох категоричното мнение на абсолютно всички административни ръководители в двете области и в област Бургас, и в област Ямбол, като мнението е на всяко едно от нивата на съдилищата – от Районен съд, Окръжен съд и Апелативен съд – Бургас. Те казват: „Тъй като службите по вписвания са в съдебните ни сгради, неограничаването на нотариалните удостоверявания и сделки означава противоречие с мерките, които Висшият съдебен съвет ще наложи по отношение на достъпа до съдебните сгради. Освен това подлага на риск множество наши и Ваши служители.“ Съдиите по вписванията, които – да, назначават се от министъра на правосъдието, но са под ръководството на председателите на районните съдилища, цялата регистратура, респективно и деловодство в съда. Също така, особено в един съседен район, има голямо натоварване на етнически групи българи, които са се върнали от чужбина, които в момента имат интерес да купуват и да придобиват. Това също е натоварило примерно Смолянския районен съд. Казвам тези факти и обстоятелства, за да съобразите колко е нееднозначен този въпрос в случай че отхвърлите редакцията, която беше гласувана в Правната комисия на второ четене, тоест оставите абсолютно всички сделки да се изповядват от нотариусите, това означава, че ще ме поставите мен като министър в ситуация аз да огранича този поток от нотариални удостоверявания до най-необходимите. Не може да имаме спор, че и в нотариалните кантори трябва да се осигури спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

Вие сте законодателният орган, Вие ще решите. Леко намекнах, че, ако отхвърлите тази разпоредба, ще издам – струва ми се, че имам право да издам заповед за 20 дни спиране работата на нотариусите и ще бъде по-зле.

Във Вашия текст – чл. 4, ал. 2: „(2) По време на действие на този закон не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения за болнична помощ...“ Това приехме ли го? Значи, извънболничните помощи останаха със запори, А, в темата съм. Доктор Дариткова, казаха, че съм в темата.

Работим по редакцията, която Комисията предлага за чл. 5.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

По принцип няма легална дефиниция „санитарно-хигиенни изисквания“, коректната е „здравно-хигиенни изисквания“. Тук и в останалите членове, където се споменава този термин, моля да се коригира по начина „здравно-хигиенни изисквания“. Благодаря Ви, доктор Дариткова. Има ли реплики? Изказвания? Господин Йорданов, оттегляте ли предложението, което направихте, и приемате ли направеното предложение от госпожа Дариткова? Благодаря Ви. Има ли други изказвания, колеги? Няма. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Напомням, че разглеждаме чл. 5 в редакцията, предложена от Комисията. Ще подложа на гласуване предложението, направено от народния представител Даниела Дариткова по отношение на чл. 5, ал. 2. (Реплика от

Благодаря, уважаеми господин Председател. Предложение от народните представители Христиан Митев и Анна Александрова по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов чл. 6: До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици, като предсрочна изискуемост разваляне на договори и изземване на вещи.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

Предложение от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Александър Иванов по чл. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 5, който става чл. 7: „Чл. 7. (1) Работодателите и органите по назначаване в зависимост от специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване може да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие, освен когато това е невъзможно. Условията и редът за възлагане, изпълнение и контрол се определят със заповед на работодателя или органа по назначаване. (2) Работодателите и органите по назначаване може да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Госпожо Клисурска, имате думата.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Действително аз се съгласявам с това, че Комисията прие по принцип нашето предложение, защото по начина, по който бяха въведени текстовете, не кореспондираха с Кодекса на труда. Но неразбираемо за мен остана защо Комисията не прие предложенията по ал. 3 и ал. 4, а те са свързани с това – да защитим всички онези предприятия, които в крайна сметка трябва да работят. И тази хипотеза я въвеждаме в ал. 1. Действително е добре, че даваме възможност на работодателите да осигурят тази надомна работа и работа от разстояние, но когато това е невъзможно, как ги защитаваме? Ако погледнем вчера, имаше коментари в Комисията по отношение на заповедта на министъра, как обезпечаваме предприятията, в които работят по 100, 200 човека, защото в заповедта на министъра на здравеопазването е записано, че на обществени места и там, където се извършват услуги за гражданите, разстоянието между хората трябва да бъде на метър и половина. Как заповедта на министъра на здравеопазването кореспондира със защитата на онези хора, които работят в предприятията? Смятам, че всички сте гледали дискусията, която беше при президента. Там работодателите казаха изрично – дайте ни маски и дезинфектанти, с които да си защитим хората в предприятията, но, за съжаление, маски и дезинфектанти няма. Уважаеми дами и господа народни представители, нека да дадем възможност на хората, които работят в предприятията, да се защитят. Такива са и нашите предложения. По отношение на ал. 2 подкрепям това, което правите като предложение, за ползване само на половината платен годишен отпуск, но уважаеми колеги управляващи, работна група, този текст не кореспондира с § 4, чл. 173а, в който ние казваме, че „работодателят може да поиска от работника да ползва своя платен годишен отпуск“. В този случай на хипотезите на Закона за държавния служител и останалите разпоредби, които регламентират текстове, свързани с военни и държавни служители, ние казваме да, но той ще си ползва половината отпуска, а там, където работодателят по Кодекса на труда може да го разрешава, той ще разрешава целия. Смятате ли, че това е справедливо? Това беше и апелът ни в Правната комисията вчера – че този текст не кореспондира с текста, който въвеждаме по чл. и аз моля да погледнем отново предложението. Приемам това по ал. 2 в момента, което ще гласуваме, но нека то да е съобразено и с това, което ще направим след това в Преходните и заключителните разпоредби от Кодекса на труда.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

Ако само в България беше този проблем с липсата или с недостига на лични предпазни средства, съм напълно съгласен с Вас, но това не е само и единствено български проблем.

говорим, в най-скоро време тези лични предпазни средства да бъдат осигурени. Сега Вие какво предлагате? Вие предлагате, когато работодателят не осигури на работник или служител лични предпазни средства, той да напусне работното място, да получи обезщетение за срока, в който работодателят не е осигурил, защото това казва чл. 219, ал. 1 – да получи обезщетение в размер на брутната работна заплата. Добре де, работодателят ще плати тези пари и как ще гарантира заетостта в това предприятие? Нали основната идея на тези мерки е да съхраним броя на заетите. Аз не казвам, че не трябва да осигурим лични предпазни средства. Големият проблем е как да направим така, че да съхраним заетостта, ако накараме работодателя и го натоварим с брутна работна заплата, която да плаща, затова че работодателят не е осигурил лични предпазни средства. Бъдете сигурни, че една огромна част от работниците и служителите вместо да ги защитим с Вашия текст, ще накараме работодателят да ги освободи. Уважаеми господин Председател, господин Министър, колеги! Уважаеми господин Адемов, не сте прав, защото това, което правим в момента с този закон, е първата мярка – да защитим здравето на хората. Как защитаваме здравето на хората, когато не обезпечаваме тези нормални предпазни средства?

това не пречи, когато възникне тази хипотеза, всеки да се възползва от това обезщетение. Господин Адемов, и Вие знаете как се ползва по основния закон. Така че дали ще визираме обезщетението по чл. 219 и по чл. 404 принудителната административна мярка, това че ще засегнем определени, как да кажа, ще уредим обществени отношения и ще засегнем определени интереси, те са регламентирани. Аз смятам, че ние всички в тази зала трябва да си отговорим на един въпрос, когато взимаме мерки за опазване здравето на хората:

Изказване, господин Гьоков? Трябва да редуваме. Заповядайте, господин Адемов, имате думата. Да, заповядайте.

ал. 2 казва, че е в хипотезата, в която работник или служител със заповед на работодателя може да се възползва от правото на надомна работа, втората алинея казва, че работодателите и органът по назначаване могат да предоставят работодателите и органът по назначаване могат да предоставят половината от платения годишен отпуск. Добре. Тази хипотеза е добра, но това, което казваме по-нататък в следващите членове, в Заключителните разпоредби, е, че когато става въпрос за въведено извънредно положение, когато работодателят с негова заповед или по заповед на Националния оперативен щаб преустанови дейността на предприятието, тогава работникът и служителят, без негово съгласие работодателят може да го накара да излезе в платен годишен отпуск. Това казва следващият текст, И в действащия Кодекс на труда има текстове, които казват следната хипотеза. На практика хипотезите са три за това кога може работодателят да задължи работника и служителя да ползва платен годишен отпуск без неговото съгласие. Едната хипотеза е, когато е преустановена дейността на предприятието за повече от пет дни. Втората хипотеза е, когато всички в предприятието ползват платен годишен отпуск. Третата хипотеза е, когато работникът и служителят не изпълняват онзи график, за който говорихме – за ползването на платения годишен отпуск. Това са действащи хипотези в Кодекса на труда. Трябва да уточним: уточним: едната хипотеза, която е в този чл. 7, е хипотезата при дистанционна и надомна работа, тогава работодателят може да задължи без съгласието на работника и служителя ползването на половината платен годишен отпуск. В следващата хипотеза – в чл. 178а казваме, че когато има извънредно положение, когато има решение или заповед на работодателя, когато има заповед на Националния оперативен щаб, работодателят може да задължи работника и служителя да ползват платения годишен отпуск. Нека да разделим целия платен годишен отпуск. Нека да разделим обаче тези хипотези в няколко групи. Едната група е – работодателят задължава работника да ползва платения си годишен отпуск, ако предприятието обаче, знаете, че има следващи текстове – чл. 128, ако предприятието попадне в онзи списък от акта на Министерския съвет, тогава ще може да се възползва от обезщетение от фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване. В другата хипотеза обаче, ако не ако не се възползва от тази възможност – на чл. 128, тогава на него какво му остава? На работника му остава хипотезата да ползва платения годишен отпуск, да ползва,

Други хипотези няма! Трябва да сме наясно – в Закона за държавния служител няма такава хипотеза на задължаване. Нататък не сме го казали. Та сме казали, че работник и служител от рисковите групи има право да поиска ползването на платен годишен отпуск и работодателят не може да откаже. Това е хипотезата. Трябва да сме наясно – ако искаме това да направим, окей. Приемам текстовете по начина, по който са написани, обаче госпожа Менда Стоянова прави едно предложение, в което казва, прави едно предложение, в което казва, че когато има извънредно положение, работодателят може да задължи работници и служители да ползват половината отпуск. Това нейно предложение в редакцията на Комисията е редактирано във втората алинея на чл. 7 и оттам остава усещането, че и в чл. 178а трябва да се промени. Това са различни неща. Нека вносителите да обяснят – ако искаме това, което е записано, да остане, това е възможна хипотеза. Ако обаче искаме да изпълним предложението на Менда Стоянова във вида както го е предложила, а не в редакцията на ал. 2 на чл. 7, това вече са отделни неща. Нали разбрахте за какво говорим? Различни са хипотезите. Ако уточним тези неща, няма да има никакъв проблем с тези текстове, иначе аз не смятам, че по начина, по който са дадени, има противоречие в текстовете. Те могат да се изпълняват и по този начин, но това е волята на вносителите, респективно на Народното събрание. Благодаря, уважаеми господин Адемов. Реплики? Няма. Господин Гьоков, заповядайте. Имате думата за изказване. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Аз сега слушах много внимателно дебата дотук, до момента – и доктор Адемов слушах, и госпожа Клисурска слушах. Може би сега изказване ще внеса още по-голямо объркване в цялата работа. (Шум и реплики.) По стечение на обстоятелствата този вариант на Законопроекта или Доклада по Законопроекта няма нищо общо с първоначалния вариант. Аз сега си задавам въпроса: защо въобще този чл. 5 стои тук, а не на системното му място в Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса на труда? Това е нещо като въпрос към тези, които са съставяли Доклада. И още нещо искам да кажа: сега предложението на Корнелия Нинова и група народни представители, под което съм се подписал и аз, въвежда четири неща, които касаят въвеждането на надомната форма на работа, на работа от разстояние или на дистанционна работа, както искате го наричайте, на работниците и на служителите. Комисията е решила и е записано в Доклада: „подкрепя по принцип предложението“. Въпреки тази подкрепа аз решавам, че тези четири неща, които уточняват въвеждането на надомна и дистанционна работа, са отразени евентуално на системното им място в § 4 от Закона, който касае промените в Кодекса на труда, но за моя изненада поне три от тях не намирам там, така че ако наистина по някакъв начин Комисията е подкрепила това някой да отговори къде са отразени алинеи 2, 3 и 4 в цялата работа или пък, ако не е така, моля, господин Председател, да ги подложите на гласуване отделно, за да реши Народното събрание има ли резон в тези предложения или не. Комисията се е произнесла, че има резон, че подкрепя по принцип предложението, но ги няма тези предложения назад,

Не виждам. Продължаваме с изказванията. Има ли други изказвания, колеги? Не виждам други изказвания. Ще преминем към гласуване. Едно уточнение преди да започнем с гласуването по предложението на народния представител Валери Симеонов.

както и господин Цонев вчера разясни процедурата, приехме предложенията по същността им, но тъй като Вие смятате, че не са отразени на систематичното им място, може би, господин Председател, трябва да ги подложите на отделно гласуване, с оглед на това колегите да са… Както прецените. Аз не намирам опора в Правилника, госпожо Александрова, за гласуване, при положение че Комисията предлага на водещия този текст. Обикновено формулировката е друга, за да го подложа на отделно гласуване, така че, господин Гьоков, не бих могъл да го подложа. Просто не намирам опора тук.

Бих искала да обявя от трибуната, че господин Симеонов оттегли предложението си по чл. 5 по вносител, както и всички напред, които не са подкрепени от Комисията,

Добре, ще Ви дам думата по начина на водене. При положение че Комисията не е направила изричната уговорка, аз наистина не намирам в Правилника основание да ги подложа на гласуване. По начина на водене, господин Гьоков. ГЕОРГИ Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Председател, имате пълно основание за това, което казвате,

изправи, пък ако ще и с някакво нарушение на Правилника. Нямам представа, защото сега заради извънредното положение го нарушихме няколко пъти и смятам, че и сега е възможно това да се направи. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не, тук не нарушаваме и не бихме нарушили, но не бих искал да създаваме и прецедент, при положение че влизаме в конфликт с решение на Комисията. (Реплики.) Други изказвания има ли? Няма. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване редакцията, предложена от Комисията по чл. 5, който става чл. 7. Моля, гласувайте.

Предложението е прието. Моля, продължете. Комисията не го подкрепя, но току-що е оттеглено предложението от господин Симеонов. Предложение на народния представител Хасан Адемов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 6, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като ал. 1 е отразена в чл. 3, т. 4, а ал. 2 – в чл. 12.

Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде чл. 8: „Чл. 8. (1) Въведените Въведените ограничения за полагане на извънреден труд и за неговата продължителност не се прилагат за работниците и служителите на намалено работно време, които оказват или подпомагат оказването на медицинска помощ, съответно за държавните служители, които по длъжностна характеристика или разпореждане на ръководител подпомагат оказването на медицинска помощ. (2) Полицейските органи и органите по пожарна безопасност и защита на населението полагат извънреден труд над ограниченията по чл. 187, ал. 7 от Закона за Министерството на вътрешните работи след изрично писмено съгласие на държавния служител. Липсата на съгласие не е основание за търсене на дисциплинарна отговорност.“

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създадат членове 9, 10 и 11: „Чл. 9. Военнослужещите от въоръжените сили при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет, съвместно и/или координирано с други органи може да участват в прилагането на противоепидемични мерки и ограничения на територията на страната, на отделен регион или на контролно-пропускателен пункт. Чл. 10. Военнослужещите от въоръжените сили имат право да: 1. извършват проверки за установяване самоличност на лице; 2. ограничават придвижването на лице до пристигане на органите на Министерството на вътрешните работи, за което има данни, че е отказало или не изпълнява мерките по чл. 61 и 63 от Закона за здравето, като се съставя двустранен писмен протокол; 3. спират превозни средства до пристигане на органите на Министерството на вътрешните работи; 4. ограничават придвижването на лица и превозни средства на контролно-пропускателен пункт; 5. използват физическа сила и помощни средства, само когато това е абсолютно необходимо. Чл. 11. Със заповед на министъра на отбраната по мотивирано предложение на началника на отбраната срокът на командировката по чл. 71, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България или удълженият срок по чл. 71, ал. 4 от същия закон може да бъде удължен без съгласието на военнослужещия до отмяната на извънредното положение.“

уважаеми колеги народни представители! Нашата група сме против това предложение и аз предлагам господин Лазаров да го изтегли, тъй като всички мерки, които бяха прочетени, ги има до една в Закона за отбраната и въоръжените сили. Считам, че армията като високоорганизиран институт трябва последна да се намеси при извънредно положение, защото точката в Глава трета в Закона за отбраната и въоръжените сили е: при положение на война, при военно положение и извънредно положение. Аз не считам, че на армията трябва да се възлагат полицейски функции и да ги унижаваме дотолкова, че да изчакат полицаят да дойде и той да поеме задълженията от тях и да провери спряното лице. Дълбоко уважавам формированията в Българската армия. Те са подготвени за много по-голям обем задачи, включително и това, и те ще се справят блестящо. Не е моментът сега да изкарваме армията на преден план, ако се наложи, и това ще стане, но има ред в Закона за отбраната и въоръжените сили и това може да го реши военното и цивилното ръководство. Има главнокомандващ на въоръжените сили, на Българската армия – това е началникът на отбраната, има върховен главнокомандващ, който е президентът. Считам, че те няма да имат нищо против, ако се стигне дотам, армията да изпълни и тези функции, но това означава, че вече жандармерията и полицията не са успели да свършат работа. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Милев. Реплики има ли?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, позволете това, което е записано като проект, е точно и правилно. Тук не става въпрос за унижаване на армията. Тук става въпрос да се използва един от инструментите, който имаме. Някак си не виждам как армията ще стои безучастно, ако това се наложи, а точно така е записано в чл. 9. 9. В чл. 9 се дават достатъчно добре ограниченията, които регламентират използването на въоръжените сили в една такава извънредна ситуация. Пак да припомня: извънредна ситуация! Второ, дава се право на Министерския съвет да реши кога може, при какви условия, какви задачи в обхвата на този закон, а не по принцип, защото ако вземем чл. 123, може да се предвидят и много други мерки, които са изписани. Напротив, погледнали сме, видели сме какво е необходимо, адаптирали сме го, за да може наистина да се създадат правилни указания указания и да могат да се дадат към военнослужещите. А на военнослужещите, естествено, че ще имаме доверие. Не можем да нямаме доверие на военнослужещите, че ще изпълнят – това, което и генерал Милев каза, че са добре подготвени. Тук благодаря и на господин Зарков, който каза, че трябва да сложим съответните ограничения на институциите. Абсолютно правилно, и ние точно това правим. Ако имате предвид още по-големи ограничения, моля Ви, мотивирайте ги, но не мога да разбера защо армията в една извънредна ситуация трябва да стои индиферентно и да не помага, когато на тази армия можем да разчитаме в далеч по-тежки условия? условия? Предлагам съвсем кратичко и без много емоции да погледнем текстовете и да ги приемем.

вземам реплика да кажа, че не съм съгласен с Вашето изказване, че в тази ситуация армията не помага. Това не е вярно! Армията и въоръжените сили имат активна роля в преодоляването и борбата с кризата. Само нека да припомня накратко, военно-транспортната ни авиация изпълни няколко операции по евакуиране на български граждани от рискови региони. Последната беше завръщането на групата студенти и курсанти от Националния военен университет от Полша.

средства и действия срещу заразата. В тази посока въоръжените сили полагат изключителни мерки за опазване на личния състав, на курсантите, на офицерите, сержантите и войниците в носенето на службата, така че и сега армията, въоръжените сили, Министерството на отбраната, министърът на отбраната и професионалното ръководство са активни фактори. Ако трябва да кажем,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми генерал Попов, аз съм съгласен с това, което Вие казахте и което каза господин Михов. Армията участва, но тя участва по това, което е разписано до момента в Закона за отбраната и въоръжените сили и във всички останали документи, където тя има отношение. Но не считам, че трябва да ѝ се конкретизират действия какво трябва да прави на КПП-то примерно в Банско или пък в някоя махала, където имат възможност да се справят блестящо и полицията, и жандармерията, дори и местните органи, така че такива конкретизации, елементарни, бих казал, в някои отношения, не трябва да се допускат.

Благодаря, господин Милев. Други реплики? Господин Попов, имате думата за дуплика. Уважаеми господин Председател! Като дуплика смятам, че по-скоро ми се дава шанс да потвърдя това, което казах. Съгласен съм с господин Михов – армията и сега изпълнява задачи. Не са изписани, защото са част от третата мисия на армията и те са за оказване помощ на населението. Армията е доказала, че в необходимата среда може да реагира достатъчно адекватно и в мирно време, а сега може да се докаже и в една извънредна ситуация. Затова сме ги изписали тези конкретни мерки. Към генерал Милев. Мисля, че Вие потвърдихте това. Разбира се, че трябва да са изписани мерките, трябва да са изписани мерките, за да има яснота какво точно и как точно се изпълняват тези мерки. Никъде не е казано за Банско, между другото, нито е казано за Петрич. Тук това ще го вземат конкретните органи, които следят обстановката, познават обстановката. Съжалявам, че трябва да го кажа, но затова има правителство, затова има съответните структури, които да решават как, кога и къде. Надали началникът на отбраната може самостоятелно да вземе едни такива решения, поради факта че не познава обстановката, независимо че

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да обърна внимание на всички тук присъстващи в залата, че в петък – 13-и, миналата седмица, ние взехме решение за въвеждане на извънредно положение в страната. Не взехме решение за въвеждане на военно положение в страната, защото включването на армията в този процес до голяма степен може да събуди страховете в гражданите за това, което предстои. Аз лично се опасявам, че с подобен род законодателство, което в момента приемаме, за съжаление, прието доста на тъгъдък, ако така мога да се изразя, вчера по тъмна доба, без да се знае точно какво се приема, влизаме в един режим, който историята познава, и е бил наречен „режим на пълномощията“. Неясно защо в момента се дават прекалено много правомощия на органи, които хипотетично Народното събрание би могло да събере отново при необходимост и да вземе подобно решение?! Какво значи това? В един даден момент, и то най-скоро, тук ще бъдем разпуснати и всичко това трябва да го решим ли? Това ли да разбирам? Аз се опасявам, че приемането на подобни текстове, при положение че те са уредени в други закони, и тук преждеговорившите много ясно го казаха – армията има точно разписани правомощия, включването в този режим променя изобщо смисъла, функциите и философията на решението, което ние взехме преди една седмица. Колеги, изключително сериозно е това положение и много внимателно трябва да се премисли. Моето лично предложение към Вас, а и не само моето – и на цялата група, е това предложение да бъде отхвърлено. Нека да не даваме повод, най-малко на българските граждани, да започват да се притесняват още повече какво се случва тук. Кога ще настъпи моментът на практика да ни кажете: „Извинявайте, колеги народни представители, от Вас няма нужда, тъй като ситуацията е изключително сериозна. Ние сме дали достатъчно правомощия на определени институции по този закон.“ В чл. 2 вече бяхме свидетели на подобно нещо, не беше коментирано, дадохте го, сега даваме подобни правомощия на армията. Никой няма против против армията да се включи, но по определен ред и решен тук, от законодателния орган. На практика Вие казвате: „Народното събрание оттук нататък става излишно.“ Това се случва! Проявете здрав разум и този текст трябва да бъде отхвърлен. Ако се наложи, ако има нужда, тази институция отново да се събере тук, да се проведе необходимата дискусия и тогава да се пристъпи напред. В противен случай влизаме в една хипотеза, в която законодателният орган става гумен печат на едни предварително взети решения, които дерогират правата му,

(ОП): Господин Председател, дами и господа! Господин Иванов, нали точно това е целта – Народното събрание да предприеме нужните мерки, които може да се наложат и в следващите дни?

Каква е причината? Нали по този начин гражданите ще бъдат по сигурни, че мерките, които са наложени, ще се спазват? В един момент може да бъде изчерпан човешкият ресурс на други институции, които трябва да правят това нещо, по една или друга причина, не дай боже?!

Това е един много добър атестат за това какво може да се направи и докъде може да се стигне, до какви непозволени граници може да се стигне. Пак Ви казвам: или Вие не сте разбрали какво се е случило миналата седмица, или вървим към някаква друга ситуация. Пак казвам: ние приехме решение за въвеждане на извънредно положение. Мисля, че Народното събрание има ангажимента и задължението да се събира, когато е необходимо, и да гласува каквото е необходимо. Вашето изказване още веднъж затвърди моето опасение, че Вие вървите към разпускане на тази институция и минаваме в режим на пълномощия, не дай боже, суспендиране на тази Конституция, защото всяко едно Ваше действие говори в тази посока. Нищо друго не можем да разберем от тази ситуация. Включването на армията в този извънреден закон, в тази ситуация, при положение че нейните функции са отредени в други закони – много точно и ясно разписани, вярвайте ми, най-малкото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

конкретизирате онези положения, които са влезли в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за ролята на армията при положение на война, военно или извънредно положение. Разбирам го, но искам да Ви напомня, че пътят към ада обикновено е постлан с добри намерения. Искам да Ви задам един конкретен въпрос, познавайки състава на Българската армия и най-вече на Сухопътните войски: какво предлагаме да правим в тези условия – по заповед, както се казва, по ред, определен с акт на Министерския съвет, и как ще използваме Първа Стрямска механизирана бригада в дадения случай? Ще я изкараме с танковете, БТР-ите по кръстовищата и ще стоим там, за да блокираме движението, където те ще спират превозни средства до пристигането на органите на Министерството на вътрешните работи ли, или ще ограничават придвижването на лица и превозни средства, или ще въвеждат ограничение на територията на страната на отделен район или на контролно-пропускателен пункт, както е написано във Вашите предложения? Чета Вашите предложения, не чета нищо друго. Нали си представяте, че това са някак си свръхмерки в една обстановка, която едва ли е предвидена в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Да, ако има терористична заплаха, да, ако има въоръжена заплаха, която може да доведе до извънредно положение – такива мерки биха били приемливи. Но когато става въпрос за епидемия, когато става въпрос за болни, когато става въпрос даже за лица, които са избягали от карантина, да ги преследваме с танкове и БТР-и и да ги спираме, някак си ми се струва свръхусилие за това нещо. Предлагам Ви да оттеглите това предложение, да видим какво можем да направим и как да включим армията. Не е необходима армията, има Военна полиция. Нямам нищо против Военната полиция да се включи в помощ на нормалната полиция, за да може да извършва такива дейности. Когато отвориш вратата за цялата армия, когато имаш и си дал правото на Министерския съвет да определя точно какви мерки и как ще ги приеме, с какви сили и средства, ми се струва, че е свръхусилие и са неоправдани мерки, които няма да доведат до нищо друго, освен до създаване на едно допълнително напрежение сред българското население. Благодаря. Има ли реплика към господин Ерменков? Не виждам. Господин Попов, заповядайте – имате думата. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители, може би като продължение на това, което каза колегата Ерменков да отворим вратата за армията. Уважаеми народни представители, има един Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България, който е в сила от 12 май 2009 г. Обръщам внимание специално на колегите от Обединени патриоти. Тогава беше мнозинството на колегите от ГЕРБ. пак!“) Съгласно този закон: мерки и ограничения при положение на война, военно или извънредно положение... и чл. 123 надолу изброява всичките необходими мерки, които между другото са малко по-разширени дори от тези, които Вие предлагате. Какъв е замисълът според мен на това

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Първо, бих искал да внеса едно леко уточнение на преждеговорившия, защото на 12 май 2009 г. Законопроектът всъщност е с вносител Николай Цонев като министър на отбраната. Тогава е приет от Тройната коалиция, но Законът е добър. Променян е през годините, но нека да бъдем точни и да не прехвърляме – 12 май 2009 г. още е управлението на Тройната коалиция. Изборите бяха юли месец. Няма значение, това не е важно, просто да не изпадаме в някакви заблуди. Отделно, нека да прочетем какво гласи чл. 123 на Закона за отбраната и въоръжените сили, защото е хубаво да се цитира правилно. „При обявяване на положение на война, военно положение или извънредно положение... – каквото впрочем ние всички обявихме миналия петък държавните органи и въоръжените сили – тук искам да отворя една скоба, че Военна полиция, Военномедицинска академия, университетите и така нататък са елемент от въоръжените сили, не от Българската армия извършват обща мобилизация с изключение на случаите на обявяване на извънредно положение, тоест това не важи – прилагат действия и мерки за охрана на обекти, застрашени от терористични актове; ограничават или забраняват полети на граждански въздухоплавателни средства; въвеждат особен режим на корабоплаване в териториалното море и вътрешните морски води на страната; контролират или забраняват преминаването през държавната граница; ограничават движението по основни пътни артерии; ограничават движението на влакове; установяват контрол върху пътниците и товарите, ограничават свободното движение и установяват контрол върху гражданите и превозните средства; контролират обектите от критичната инфраструктура на страната, ограничават или забраняват достъпа до държавни учреждения; и така нататък“. Тоест с решението от миналия петък ние реално сме дали много по-големи правомощия на въоръжените сили и сме ги задължили да ги изпълняват. Впрочем те са се готвили по те са повече от десет години, защото този текст не е от 2009 г., той е откакто има Закон за отбраната и въоръжените сили. Отделно, текстът, който Ви притеснява – новият чл. 10, всъщност е идентичен с текста, който е в Закона за борба с тероризма.

и имат свои изработени процедури как да се справят в такава ситуация. Не само с танкове и БТР-и – армията не разполага само с танкове и БТР-и, това е малко пресилено, явно се търси да се внесе по някакъв начин притеснение в хората. Отделно, Вие още тогава, още миналия петък, призовахте да бъдат конкретизирани основните задачи на правителството и на държавните елементи. Ето, ние реално правим в този текст конкретизиране какво точно могат да правят, за разлика от това, което в момента съществува по закон. По закон те могат да правят иначе много повече и ние сме ги задължили с обявяването на извънредно положение. Така че тук единствено се прецизира с този текст ролята, не дай боже, нали, да няма необходимост от по-сериозни държавни намеси, но нека държавата да използва целия си инструментариум, ако се наложи, в справянето с тази епидемия. Тук единствено и само се конкретизира, за да може да бъде ясно и на самите военнослужещи какви са им задълженията. В крайна сметка този текст е за тях, за да знаят те какви правомощия имат и какво трябва да правят. Благодаря, уважаеми господин Гаджев. Реплики? Господин Попов.

просто дори няма как да го коментирам. Аз искам да Ви попитам: тогава защо аджеба сме приели този закон през 2009 г. и действа, щом трябва да го конкретизираме? Да – в сила от 12 май 2009 г. е приет този закон. Много пъти е променян и до последната промяна от 29 ноември 2019 г. От 2009 г. до настоящия момент колко години управлявате, уважаеми колеги от ГЕРБ, до 2020 г.? Почти целия период! Защо не сте го променили? Защо не сте го конкретизирали? Има ли необходимост? Защото това, което Вие сте направили, на практика е копи-пейст от този закон почти едно към едно. Защо тогава изобщо е приеман такъв закон, именно за извънредното положение, който предвижда какви мерки и ограничения се предприемат от страна на въоръжените сили. Това обезсмисля цялата дейност на Народното събрание по този закон. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Попов.

пак ще напомня, че на приемането на този закон Политическа партия ГЕРБ дори не е била в парламента, така че няма какво да си говорим пак за Вашите заблуди. Този законопроект е дело на Тройната коалиция в тази му част. Съответно през годините армията се е готвила по по изпълнението на тези задачи и точно, за да може да е ясно какво трябва да правят и да е ясно и на обществото какво точно могат въоръжените сили да правят. Затова се вкарва това нещо, за да е ясно, да има конкретика в конкретната ситуация какви са правомощията. Текстът в Закона за отбраната и въоръжените сили неслучайно е по-общ, защото предвижда всички ситуации – дали при война, дали при военно положение, дали при извънредно положение. Ние в момента конкретизираме какво е необходимо по време на това извънредно положение.

уважаема госпожо Председател. Уважаеми колега Никъде в предложения текст и приет от Комисията чл. 9 не се предвижда ползване на танкове, оръдия и всякакви други конници, кавалерии, ескадрони. Уважаеми колеги, текстът не е Уважаеми колеги, текстът не е копи-пейст на чл. 123 от Закона за отбраната и въоръжените сили. Колегата Ви го изчете. Нито се обявява мобилизация, нито се обявява забрана за влизане в учреждения, което го правят въоръжените сили, забележете. Какво казва Законът? Законът казва, че по ред и условия, определени от Министерския съвет – това е подход, който и при други закони го има, съвместно и координирано с други органи – не самостоятелно, могат да участват в прилагането на противоепидемологичните мерки и имат право, ама много стеснено е казано, да извършват проверки за установяване на самоличност на лице, да ограничават придвижването, забележете, за разлика от Закона за противодействие на тероризма, там има много повече правомощия, включително и употреба на оръжие, а тук е да ограничават придвижването на лице – не да задържат, защото чувам и такива изрази. Някой ще каже: ограничаването на правото на придвижването е задържане, но не. Такова Такова задължение имат и някой от викащите тук по Наказателния кодекс – ако не го знаят, да си го прочетат, когато станат очевидци или свидетели на някой, който извършва престъпление. Тук говорим за противоепидемиологични мерки – да спират превозни средства до пристигането на органите на МВР и да ограничават придвижването на лица и превозни средства на контролно-пропускателен пункт. Ако на някой му е обидно, че в тази ситуация много от нас, а съм сигурен и от Вас, в изказвания и преди говорят, че борбата с този вирус в момента е едва ли не положение на война – е не е положение на война. Разбира се, не става въпрос за военно положение. И, забележете, накрая – имат право да използват физическа сила и помощни средства, когато това е абсолютно необходимо. Само това!

Защото този текст при необходимост може да бъде въведен. Ние не го въвеждаме сега да участва армията в тези действия. Само, ако някой, уважаеми колега, все пак окаже нападение, съпротива върху този служител на армията. Не може да имат по-малки права, тоест те имат по-малки права, нямат право да употребяват оръжие, но не може да имат по-малки права поне за самоохрана от полицейските органи, да речем. Ако искате, предложете да го махнем. Затова е сложен текст. Забележете, ограничават придвижването до идването на органите на МВР. Обстановката се променя с всеки изминат ден. Ние не знаем утре какво може да се наложи.

Да, имат правомощия да участват във възстановяване, в подпомагане на населението. По Закона за бедствията – там са малко по-други – да възстановява последиците, но горе-долу същите правомощия днес са разписани в Закона. Имат право! Това тук беше гласувано в предното Народно събрание – да съдействат при охрана на границите. И против това ли възразявате?! През 2015 г. не възразявахте, сега възразявате. Мисля, че не е обидно за армията. Армията – това са нашите синове, това са нашите внуци. В армията са едни достойни служители, част от тях са и във въоръжените сили, и ние да казваме, че ще бъде обидно за тях да участват в тази тежка за страната обстановка, ако се наложи, пак повтарям, ако се наложи, по ред и условия.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колега Лазаров, първо, не знам какво се промени за два дни, та сега го внасяте като предложение, но имам един въпрос. В чл. 9 предложението на ГЕРБ е: военнослужещите от въоръжените сили, военнослужещите са част, но не представляват всички въоръжени сили. Законът за въоръжените сили на Република България, тези текстове, които колегата Гаджев изчете, говори за въоръжени сили, въоръжени сили, защото този закон в момента действа, защото ние сме в извънредно положение. Това означава ли, че въоръжените сили продължават да си изпълняват всички тези правомощия? А Вие говорите тук само за военнослужещи, тоест Вие възлагате на част от въоръжените сили да изпълняват тези правомощия – военнослужещите,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Лазаров, мисля, че всичко това, което казахте, едва ли си давате сметка за последствията, които ще настъпят след приемането на този текст, защото виждам, че Вие искате да го приемете. Този текст, който приемаме тук по Ваше предложение, въвежда една презумпция, че българският гражданин е невъзпитан, не спазва закона и ние ще трябва да насочим армията към него, защото оттук нататък в медийното пространство ще се търка една думичка: армията се включи. Армията не трябва да се включва в момента. Ще се включи, когато реши това Народно събрание, когато настъпят необходимите условия. Аз не виждам в момента да са настъпили тези условия. Защото презумпцията, че българският гражданин трябва да го водим като овца и да му създаваме пунктове с въоръжени военни, вярвайте ми, до голяма степен ще създаде още по-голямо напрежение в обществото, отколкото Вие смятате, защото българските граждани са достатъчно уплашени, достатъчно притеснени. Вие виждате, че само изказванията на един военен, който всяка сутрин излиза – и добре, че го прави, за да може хората да разберат каква е ситуацията, ги държи по домовете им.

Уважаема госпожо Председател, достатъчно продължиха изказванията. Аз няма да правя процедура за прекъсване и колегите, ако искат да се изказват, да продължават да се изказват. Що се касае до това какъв сигнал даваме на хората. Е, говорейки от тази трибуна, че ще се ползват танкове, че ще се ползват оръдия, че ще се ползват други средства – МТ-ЛБ и не знам си какво,

задавате въпрос. Когато въведохме извънредното положение, едни други казваха, че това не било извънредно положение, а това било военно положение, видите ли! Така пишело в от Закона за отбраната и въоръжените сили, нищо че преди това има едни други текстове, които казват кога и какво има предвид Законът за отбраната и въоръжените сили, споменавайки извънредно положение. Най-малко в чл. 122 споменаването на термина „извънредно положение“ има предвид въвеждането на епидемиологична обстановка. Там се има предвид нещо друго. Вземете го прочетете, няма да изнасям лекции. Ето това значи всяване на страх в хората – това правите! Ясно и точно Ви изчетох какво се казва, кои военнослужещи. Въоръжените сили се състоят от военнослужещи, няма да Ви чета отново Закона, включително и подчинените на министъра на отбраната служители в Министерството на отбраната.

мобилизация, затваряне на улици, затваряне на транспорт, които биха извършвали при извънредно положение въоръжените сили. Сега сме в извънредно положение Сега сме в извънредно положение на друго основание, а не на основание чл. 123 от Закона за отбраната и въоръжените сили. Там основанията са малко по-други, що се касае до всяването на страх. Уважаеми колеги, не всявайте страх! не всявайте страх! Ние даваме възможност на държавен орган, в случая на Министерския съвет, при необходимост да предприеме съответните мерки и действия, които Вие след това ще казвате, че е много късно, че по-рано не сме дали законовата възможност. Благодаря Ви, господин Лазаров. Уважаеми колеги, ще направим 20 минути почивка, за да може залата да бъде дезинфекцирана. После продължаваме с изказванията. Изказвания са заявили господин Зарков, господин Жаблянов, господин Ципов и господин Михов.